Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Tere päevast, kõik, kes te jälgite tänast Riigikogu infotundi siin istungisaali rõdudel ja ka sinise ekraani vahendusel! Me alustame 9. oktoobri infotundi. Head kolleegid, kõigepealt palun kohaloleku kontroll!

on registreerunud 21 Riigikogu liiget, puudub 80.Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, kaitseminister Hanno Pevkur ja taristuminister Vladimir Svet. Tere päevast, lugupeetud ministrid! Meie infotunni reeglid on ikka samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit, vastamiseks on aega [kolm] minutit. Lisaks saab see Riigikogu liige võimaluse esitada ühe täpsustava küsimuse ning üks Riigikogu liige saab selle küsimuse raames esitada veel lisaküsimuse. Meil on täna kokku 12 küsimust. Asume asja juurde. Esimene küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teema on turumajandusest Eestis. Martin Helme, palun! Revolutsiooniline madrus, teie valitsuse liige Lauri Läänemets on lobisenud välja teie valitsuse majanduspoliitika põhialused. Nädal tagasi rääkis ta valitsuse majanduskabineti järel, mis

Plaanimajandus meil on, seda nimetatakse seekord küll rohemajanduseks või rohepöördeks, aga plaanimajandus on ta sellegipoolest. Ette on nähtud, mida tohib teha ja mida ei tohi teha ning kes mille eest keelata saab. Meil on olemas kvaliteedimärk ehk rohemärgis. Loomulikult on meil olemas sama [ettekujutus] majandusest, mis oli nõukogude ajal, et ettevõtjad on kahtlane element. Veel ei saadeta küll Siberisse, aga igal juhul tuleks neilt kõik ära võtta, kasvõi maksudega. Riik teab paremini, millega tuleb tegeleda ja millega ei tohiks tegeleda. Mul on küsimus, kuidas teie plaanite turumajanduse läbisaamise ajajärgus meile uuesti sotsialismi kehtestada, seekord mitte nõukogude sotsialismi, vaid eurosotsialismi,

Kõigepealt kinnitan, et turumajandus on igati hea tervise juures, selles pole kahtlust. Olen ise ettevõtjatega kohtunud. Ja sama, et turumajandus on tema jaoks sobiv riigikord, on kinnitanud ka siseminister. Ma arvan, et ta on ise ka veidi õnnetu selle uudise üle. Temaga vist juhtus samasugune lugu, nagu teiega tundub tihti juhtuvat, et see, mida te ütlete, ei lähe kokku pealkirjaga, mis loole pannakse. Oleks oodanud teilt ometi suuremat mõistmist selles küsimuses, aga ennäe, kasutasite teiegi seda ära. Nii et järelikult kasutatakse sedasama mõõka ka teie vastu. vastu. See, mida ta öelda tahtis majanduskabineti arutelu järel – ja ma nüüd vabalt tõlgendan oma vaatest lähtuvalt –, kus me saime ... Valitsusel toimus esimene majanduskabinet ja seal kirjeldas Eesti Pank, millisel viisil seavad riigid majanduspoliitikas fookust, kuidas tööstuses astutakse samme, et turutõrkeid ületada, kuidas alustavatel ettevõtetel oleks võimalus turule pääseda, näiteks küsimus

Olgu öeldud, et kaitsetööstuse kasv on selle valitsuse prioriteet. Me oleme lubanud riigina 0,25% oma SKP-st Ukraina aitamiseks. See on 100 miljonit aastas. Nelja aasta peale tuleb sellest Eesti ajaloo suurim tööstuse kasvu plaan, 400 miljonit, et Eesti kaitsetööstus saaks toota erinevaid tooteid nimekirjast [asjadest], mida Ukraina vajab

Ja kui nüüd vaadata valitsuse poliitikat, mida ma ilmselt jõuan ka järgmistes küsimustes kenasti kirjeldada, siis riigi roll majanduses väheneb esimest korda pärast 2009. ja 2010. aasta majanduskriisi.

Aitäh! Ma jään nüüd ootama skandaalseid pealkirju sellest, et peaminister ütles, et Eesti ajakirjandus valetab meile, kui ta kirjutab pealkirju poliitikute ütlemistest. Ma muidugi olen nõus – valetab kogu aeg.Aga ma ei saanud tegelikult kinnitust, et turumajandus elab, vastupidi, sain kinnitust, et mingit turumajandust meil ei ole või me liigume sellest järjest kaugemale. Sellest meie ajastu BAM-i projektist ehk Rail Balticust ma ei hakka praegu rääkima. Aga ausalt öeldes paneb kukalt kratsima, kui te räägite meile sellest, kuidas turumajandus on kaitsetööstuse areng. See meenutab mulle väga nõukogude aega, kui ikkagi kõige suurem majandusharu oli sõjatööstus. Mina ei ole päris kindel, et Eesti majandust elavdab see, kui me anname raha Ukrainale, et nad Vene tanke tulistaks. Ma ei näe siin seost turumajandusega. Ma võin siin näha seost julgeolekuga, aga mitte turumajandusega.Me ilmselt ei peaks minema väga sügavuti sisse sellesse, mismoodi toimib tänasel päeval meie energiamajandus, kus kõike subsideeritakse, välja arvatud ainsat energiaharu, mis meil toimib, ehk põlevkivitööstust. Seda maksustatakse surnuks. Reagan omal ajal ütles, et sotsialism on see, et sa kõigepealt maksustad, ning kui ikka elab, siis tuleb reguleerida, kui ikka elab, siis tuleb valitsusel eraldi sekkuda, ja kui siis ära sureb, tuleb subsideerima hakata. See on ju Eesti tänane majanduspoliitika, teie juhitud valitsuse majanduspoliitika. Ja Lauri Läänemets ütles selle ilusti välja.Eraldi ma küsiksin, et

see tähendab seda, et riigieelarve kaudu jagatakse juba kaugelt üle poole kogu SKP-st ümber –, siis kus see ülemine piir on. Nõukogude Liidu ajal oli kusagil 70% juures. Kuhu te kavatsete välja jõuda? Aitäh! Aitäh! Mind on alati hämmastanud, kuidas te kõikidest riigikordadest jõuate kõikide võrdlustega alati Nõukogude Liitu tagasi. Aga eks inimene võrdleb seda, millest ta arvab teadvat – te olete noor inimene, võib-olla teie vanemad teavad sellest sellega, mida ta näeb. Nõukogude korraga, ma arvan, Euroopa Liidu või Eesti tänase asjaajamise võrdlemine on minu meelest kohatu. Ma pean ka lugupidamatuks avaldust, et Eesti Vabariigi siseminister on revolutsiooniline madrus, nagu te nimetasite, aga eks sellised lugupidamatud ja isiklikud torked jäävadki teie poliitilisse arsenali. Ma arvan, et seda ei tasuks endale lubada. Nüüd tulen majanduse juurde tagasi ja ja räägin valitsuse plaanidest. Kui te küsite, mida me teeme, siis ma kirjeldasin – Ardo Hanssoni lugu kirjeldab seda kenasti –, et olukorras, kus riik kasvab vähem, kui üldine kasv on, siis tegelikult tõmbab riik oma rolli majanduses koomale. koomale. Mida me teeme? Me vaatame üle, mida saab erastada ning milliseid teenuseid ja funktsioone saab koomale tõmmata. Pole saladus, et osalt on selle põhjus ka riigieelarve raamidesse suunamine ehk seesama, mida me siin mõned infotunnid tagasi arutasime: kui 2017. aastal löödi käega eelarve baasreeglitele, siis täna on tagajärg käes. Nüüd tuleb eelarvet lihtsalt karmimalt kärpida, mis tähendab seda, et osa teenuseid tuleb ka üle vaadata. Aga veel mõned märksõnad,

ja hankeid oleks võimalik lokaliseerida. See puudutab ka kaitsevaldkonda. Üks printsiip on vastuost, teine on lokaliseerimine – neid arutame. Reeglite lihtsustamine, planeerimise lihtsustamine ette planeeritud aladel, kuhu ettevõtjad saavad oma tööstust rajada,

põllumehi. 25. septembril oli meie ees siin Riigikogus regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman, kes andis ülevaate oma valdkonnast, põllumajandus- ja regionaalpoliitikast. Ausalt öeldes

kodumaise toidutootmise kestlikkus ja konkurentsivõime parandamine. Üks probleem, mis on üleval olnud, on põllumeeste ebavõrdne kohtlemine ja ausa konkurentsi puudus Euroopas. Ehk siis me räägime dotatsioonidest, mis on osa riikides

selgelt vastata ega olnud tal ka pikaaegset visiooni põllumajandus- ja regionaalpoliitikas, siis ma loodan, et peaministril on see visioon olemas ja on olemas ka sõnum meie toidutootjatele, põllumeestele, millisel viisil

põllumajandusministrile veidi ülekohut. Ma loodan, et mitte kuidagi pahatahtlikult. Teie küsimuse algus kirjeldaski, kui erinev see maailmavaade siin parlamendis ja mujal on. Samal ajal, kui valitsus vähendab riigi osakaalu majanduses, ütlete teie, et see on halb ja see osakaal peaks suurenema. Seda debatti saabki poliitiliselt pidada. Faktiliselt on siiski nii, et me kärbime ja esimest korda peale

Aga mis ma sellest ikka ümber jutustan. Kes tahab, loeb seda lugu. Nüüd, mis puudutab regionaalpoliitikat, me oleme teinud ka otsuse. Ma isegi ei oska täpselt näppu peale panna, kas see oli juba eelmises valitsuses. Me Me oleme otsustanud suunata 40% erinevatest ettevõtlus- ja regionaaltoetustest väljapoole Tallinna ja Tartut ehk nii-öelda edukamat piirkonda. Täitsa teadlik regionaalpoliitika just selles suunas,

Inimeste toimetuleku puhul me sõnastasimegi enda eesmärgina selle, et me mitte ei taga seda toimetulekutoetuste kasvuga, milleks, me ju teame, raha napib, vaid just sellega, et tekiks uusi ettevõtlusvõimalusi, tootmisi ja teenuseid üle Eesti. Nii et ma arvan jah, et võib-olla teete veidi ülekohut põllumajandus- ja regionaalministrile. Ta kindlasti järjekindlalt seisab selle eest, et erinevad võimalused üle Eesti oleks tagatud. Ja võin

Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teema on põllumajanduspoliitika ja Tartu Agro tulevik. Ehk siis jätkame põllumajanduse lainel. Lauri Laats, palun!

peab. Seetõttu ma teen teile komplimendi: aitäh, et te panite kirja! Head sõnad, olgu vastatud.Nüüd veidi ajaloost ka ja mis need otsustuse printsiibid on. Seis on umbes selline, et 8. augustil sellel aastal andis valitsus nõusoleku – olgu teistele ka öeldud – Tartu maakonnas Tartu linnas asuvate kinnisasjade kasutada andmiseks avaliku enampakkumise korras turupõhise kasutustasu eest tähtajaga 12 aastat. Selline otsus on tehtud.Põhimõtted, mille alusel see otsus tehti, [on järgmised]. Riigimaaga tehingute tegemisel peab olema tagatud vaba konkurents ja võimaldatud riigi vara osta või kasutusse saada võrdselt kõigil isikutel, kes on sellest huvitatud. Põllumajanduslikult kasutatavat riigimaad antakse teisele isikule kasutusse avaliku enampakkumise teel. Põllumajandusettevõtete võrdne kohtlemine, menetluste õiguspärasus.

Võib öelda seda, et need kinnisasjad antakse enampakkumise teel kasutusse 12 aastaks. See on esimene oluline informatsioon. Teiseks, AS Tartu Agrol ei ole nende maade kasutamise jätkamiseks takistusi, kuna riigivaraseaduse alusel on ettevõttel endal eelisõigus saada maa järgmiseks rendiperioodiks kasutusse enampakkumisel kujunenud hinnaga ehk turuhinnaga. Turuhinnast odavamalt kasutada anda ei saa. Seda hinnatakse selle otsuse tegemisel. Muidu oleks tegemist riigiabiga ja võiks järgneda ka riigiabi menetlus. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium on hinnanud, et vara niimoodi kasutusse andmine, 12 aastaks rendile andmine, ei mõjuta toidujulgeolekut. Ma tean, et Kliimaministeeriumil on olnud küsimusi biogaasi tootmise teemal, need on ka avalikkuses olnud.

Ehk seda maad ei saa kasutada näiteks korterite ehitamiseks või millekski muuks. Nii et seda kirjeldust kokku võttes: see läheb enampakkumisele [kasutamiseks] 12 aastaks ja seal peab jätkuma põllumajandus[tegevus]. Suur tänu! Ma ühinen peaministri komplimendiga kolleeg Lauri Laatsile. Täpne küsimus võimaldab saada ka väga täpse vastuse. Lauri Laats, teil on täpsustav küsimus, palun! Suur tänu!

tükeldada ja tüki kaupa oksjonile panna. Lisaks sellele on ettevõte, kes on tegutsenud seal praeguseks 24 aastat, investeerinud hoonetesse, taristusse ja muudessegi maaparandustöödesse. Kui

nõus. Aitäh! Seda tõepoolest siin memos kirjas ei ole, aga seda debatti valitsuses on peetud. Ja ma olen kindel, et otsustamisel kaalutakse, kas seda on võimalik anda ühe tükina rendile, või lähtutakse sellest, mis oli vahepeal ministeeriumi hoiak, et anda see [kasutusse] – kui ma nüüd õigesti mäletan, ma loodan, et ma ei eksi – nelja tükina. Seda kindlasti kaalutakse, seda ma võin kinnitada. Eesmärk on, et põllumajandustegevus seal jätkuks.

Ma iseenesest mõistan seda printsiipi, mida te kirjeldate, et põllumajanduses annavad suurus ja maht teatava eelise ja ökonoomsuse. Seda printsiipi kindlasti tuleb arutada, ma olen nõus. Suur tänu! Järgnevalt lisaküsimus, Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Seoses hindade tõusu ja elatustaseme langusega on kaubanduskettides kohalike toidukaupade müük järsult langenud. Kohaliku toidu tootmine väheneb ja see on minu arvates julgeolekurisk. Kas valitsus kavatseb midagi sellega ette võtta? Aitäh,

peab seda küsimust ühel hetkel konkretiseerima, aga ma näen, et teil on ka 11. küsimus. Kuna ma kavatsen vastata lühemalt, et kolleeg Svetki saaks vastata, sest vastasel korral ei ole tal mõtet siin niisama istuda, siis me jõuame kõik need küsimused läbi käia.

Minu küsimus puudutab juhtimisotsuseid seoses meretuuleparkide doteerimisega. Veebruaris sellel aastal ERR-i uudises "Michal õigustas sadade miljonite eurode maksmist taastuvenergiatoetuseks" te nimetasite, kui te selgitasite seda, et teie ettepanekul otsustati nelja teravatise meretuulepargi arenduse projekti kasuks, millele varasemalt ministeeriumi ametnikud olid vastu, et tegemist on Eesti lähiajaloo ühe suurima otsusega ja see põhines juhtimisinformatsioonil.Nüüd on möödunud sellest pool aastat. Septembrikuus sotsiaaldemokraatide mõjukas energeetikaküsimustest huvitatu Jevgeni Ossinovski iseloomustas selle otsuse perimeetris kujunenud olukorda et valitsusse stsenaariume toodud ei ole, otsuseid tehakse muljetamise pinnalt. Teie teine koalitsioonipartner proua Kristina Kallas iseloomustas oktoobrikuus seda nii, et konkreetseid arvutusi toodud ei ole ning selles olukorras on raske otsustada.Nüüd

Millise informatsiooni alusel – ja kas need arvestused [võiks] olla ka avalikkusele täielikult kättesaadavad? – te kliimaministrina toona väitsite – ja mille peale kriitika on toonud pooleaastase perspektiiviga teie koalitsioonipartnerid –, et just nimelt nelja teravatise meretuulepargi arenduse projekt, mida te olete nimetanud lähiajaloo suurimaks otsuseks, läbi kaalutud otsuseks, on mõistlik? Kas me saame ja kas avalikkus saab kõik need lähteandmed kätte? Aitäh! Jaa, mitte ainult ei saa, vaid juba on saanud. Me oleme neid andmeid ka komisjonides, fraktsioonides ja isegi ettevõtjatega kohtudes tutvustanud, seal ei ole midagi salapärast.

Selle arvutuse põhjal hinnati ära, milline võiks olla Eesti puhta ja soodsama energia vajadus ning milline võiks olla hind, mida me suudame katta. On hästi oluline tähele panna, et nüüdne debatt tegelikult käib selle üle, milline on vähim võimalik riigipoolne panus, et kutsuda esile maksimaalne soovitud tulemus. Ehk see, mida riik on soovinud ja endiselt soovib, kõik osapooled soovivad, muu hulgas koalitsioonis ja siin saaliski, ma loodan,

Ja nüüd on vaja seda määratleda. Algselt oli ettekujutus, et saab määratleda kaasaegsemalt, lihtsamalt, jooksvalt, mis on Eesti sisetarbimine, ja maksta vaid see osa, sest meie tarbija ei ole nii rikas, et maksta kõigile kõike kinni. kinni. Nüüd on Euroopa Komisjon palunud täpsemalt määratleda, mis võiks olla siseriikliku tarbimise maht. Kliimaministeerium ja Euroopa Komisjon on jõudnud selleni, et see on umbes kaks teravatt-tundi, ja on ära hinnanud, mida see rahaliselt tähendab.

siis rahvamajandusele on kokkuhoid sellest oluliselt suurem, sest energia hind saab odavam. Selle baasilt on lisaks võimalik eksportida. Nii et kokku võttes on kõik need otsused läbi kaalutud ja praegu me oleme selles etapis, kus kliimaminister ja Kliimaministeerium [arutavad] Euroopa Komisjoniga riigiabi võimaluste üle ja samal ajal selgitavad partneritele ja osapooltele oma arvutusi, arvutuste aluseid ja [nende Selle alusel me neid otsuseid saame teha. Nii et ei ole selles midagi salapärast täna ega olnud ka tol ajal. Salapärane on see olnud ainult neile, kes ei ole tahtnud vaadata esimesest kirjutatud [uudisest] edasi. Aitäh!

Ossinovski ja proua Kristina Kallas. See on tõsiasi. See ei ole minu hinnang, kuigi ma pean ühinema selle kriitikaga.Ma arvan, et

mida tegelikult valitsus veebruarikuus, vist 23. veebruaril sellel aastal langetas. Ja ametnike vastuseisu kohta on ka avalik informatsioon olemas.Nüüd ma küsin teise valdkonna kohta teilt. Juhtimisotsustest kõneleme. [Alguses oli] kriitika energiavaldkonna kohta, nüüd küsimus, mis puudutab Nordica kaasust. Nordica kaasuses on ka kriminaalmenetlus algatatud. Eelmise aasta sügisel te ütlesite, et Nordica [töö] tuleb venitusteta kas lõpetada või [ettevõte]

üldkoosoleku rolli täitva ministrina. Härra peaminister, ma kutsun teid üles – ma loodan, et te vastate jaatavalt – korrigeerima oma suhtumist ja selle komisjoni ette tulema. Olete minu ettepanekuga päri? Kõigepealt energeetikast. Teil on ettekujutus, et te peate ühinema kriitikaga. Noh, see on teie ettekujutus. Te ei pea tingimata ühinema selle kriitikaga, seda esiteks. Minu hinnangul asjatundlikkuse tase selle kriitika tegemisel ei ole teab mis kõrge, aga see jääb hindajate enda südametunnistusele, kui nad ütlevad, et keegi kuskil muneb või teeb midagi. Nad saavad tutvuda faktidega. Ja vaat, see ongi selline paradoks. Te üritate luua tohutut salapära kohta, kus seda kuidagi ei ole. Kõik needsamad arvutused, arvamused ja kõik muu on olnud kättesaadav. Ja kui mõni ametnik on oma isiklikku kriitilist arvamust väljendanud, on seegi täiesti normaalne. Eesti riik on vaba ja demokraatlik riik. Aga needsamad ametnikud on need otsused lõppkokkuvõttes ette valmistanud ning aidanud neid ellu viia ja Euroopa Komisjoniga läbi rääkida. Nii et see on teil veidi, jah, pudrukapsaatika. Nii et jah, kõik need energeetikaarvutused on olnud, otse öeldes, komisjonis. Ma arvan, et teiegagi pidasime debatti, kus te järjekindlalt keeldusite numbritest aru saamast, sellessamas erikomisjonis, mis on selline teie infotunni formaat kogu aeg. Ja on olnud mingisuguseid muid formaate veel, kus neid [arutelusid] on peetud. Muu hulgas on see avalikkusele igal pool ka kättesaadav olnud, nii et Kliimaministeerium suudab seda energeetika puhul ka kindlasti teha. Ja ma olen kindel, et majanduskomisjonis või asjassepuutuvates komisjonides kindlasti seda debatti saab pidada.

Vladimir Svet. Ja, ennäe, tema on minister, kes vastutab Nordica asjaajamise eest ja kirjeldab otsuseid, mida seal tehakse. Ja tema tubli mehena, tubli ministrina käis kenasti komisjoniga kohtumas. Ja Nordica teemal tuleb meil debatti veel, saame seda jätkata. Suur Suur tänu! Ja järgnevalt lisaküsimus, Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh! Kui te lubate, ma küsin riigieelarve kohta. Õiguskantsler tunnistas, et ei suuda riigieelarve eelnõust aru saada. Ka majandusteadlased kurdavad, et riigieelarve ei ole piisavalt arusaadav. Kas te kavatsete muuta eelarve läbipaistvamaks? Lühike vastus on jah. Kavatsus on, ja mitte ainult kavatsus, vaid ka sammud. Veidi selgitan ja eks õiguskantsler saab seda ka ise parlamendile selgitada, kui on huvi kuulata ja küsida. Tema hinnang oli see nüüd on minu tõlgendus, mitte sõnasõnaline tsitaat –, et 2021. aastal oli riigieelarve üsna kehvasti loetav ja arusaadav. Ta ei viidanud konkreetsele valitsusele, vaid sellele metoodikale, et see oli kehvasti arusaadav.Tänaseks on olukord kõvasti paranenud. 2025. aasta eelarve ise ei ole põhiseadusvastane akt. Sellisel kujul, nagu see on esitatud, saab seda põhiseaduspäraselt menetleda ja vastu võtta. Küll on tema soovitus tulevikuks ehk siis 2026. aasta eelarve tegemiseks eelarve baasseadust täpsustada, et eelarve oleks paremini jälgitav. Ja ma arvan, et ma olen temaga nõus. Koalitsiooni tegemisel oli üks printsiip, et inimesed saaksid paremini ülevaate, kuidas nende raha kasutatakse,

kui õiguskantsleril, rahanduskomisjonil või Rahandusministeeriumil või neil kõigil ühiselt tekib arusaamine, et on mingeid kirjeid, mingisuguseid täpsustavaid numbreid, ülevaateid või detaile, mida peaks panema seadusesse, mitte seletuskirja, nagu õiguskantsler ka rahandusministrile kirjeldas – ka Facebookis tema postituse juures oli see kiri siis ma arvan, et tuleb see läbi arutada ja vaadata üle, sest, ütleme, teatud detailsusastmeni me saame jõuda. Ilmselt me ei peaks jõudma sellise detailsusastmeni, kus me hakkame arutama läbi, millist näitust mingi muuseum korraldab

et unistus 12 vastatud küsimusest elus püsiks, kappame hoogsalt edasi. Lõpetame kolmanda küsimuse käsitlemise. Neljas küsimus on samuti ... Ei ole. Ei ole peaministrile, on hoopis kaitseminister Hanno Pevkurile. Küsib Riigikogu liige Rain Epler ja teema on Eesti sõdurite saatmine Ukrainasse. Rain Epler, palun! Aitäh, härra istungi juhataja! Hea kaitseminister! Tunnustatud geopoliitika analüütik George Friedman kirjutab nii mahukaid analüüse kui ka kajastab igapäevaselt uudiseid mis geopoliitika võtmes olulised on. Ma usun, et te ka ise loete tema kajastusi aeg-ajalt. Kui ma lugesin 3. oktoobril tema igapäevast päevauudiste kokkuvõtet, siis seal muu hulgas kirjutati järgmist. Eesti kaitseministri sõnul kaalub Eesti oma sõdurite saatmist Lääne-Ukrainasse väljaõppemissioonile. Minister lisas, et valitsus peab enne otsuse tegemist kaaluma faktoreid, nagu logistika ja ohutus. Seda tehakse koostöös NATO partneritega.Friedman oma uudises viitab Ukraina Ukraina uudiseid kajastavale veebilehele censor.net, kes omakorda viitab teie intervjuule Poola raadios. Seal tsiteeritakse teid. Muu hulgas on seal näiteks selline mõtteavaldus, et otsust veel ei ole, valitsus peab teemat arutama ja konsulteerima NATO partneritega, kui me näiteks räägime brigaadisuuruse üksuse saatmisest koos varustusega, siis see oleks venelaste jaoks suur sihtmärk.Kuna tegemist on ikkagi respekteeritud allikaga, vähemalt George Friedmani osas, siis ma soovingi, et te räägiksite siis tegelikult plaanis on nende sõdurite saatmisega ja kaugel te nende aruteludega olete valitsuses ja meie NATO partneritega. Ma mõistan, et te võib-olla ei saa kõigest rääkida, kuna see tekitab ohu, et mõni teie ministeeriumi töötaja teeb kapole jälle teie kohta avalduse, aga minu arust on ikkagi oluline, et Riigikogu liikmed ja ka Eesti inimesed teaksid, kui sellised kaalukad otsused on plaanis või arutuse all. Aitäh, Aitäh küsimuse eest! Proovin teha kiiresti. Ei, meie positsioonis selles mõttes mingit muutust ei ole olnud. Me oleme kogu aeg öelnud, et me oleme valmis kaaluma

Kui rääkida väikeste üksuste treenimisest, olgu nad siis demineerijad, meedikud või midagi muud sellist, siis seda on suhteliselt turvaline teha. Kui me räägime brigaadisuurusest üksusest, siis see tähendab tõesti seda, et seal on tuhandeid inimesi, kes on võimalikud treenitavad, ja see tähendab ka väekaitsemeetmete puhul väga olulist muutust. Seetõttu tegelikult need arutelud, mis on liitlaste vahel olnud, ei ole väga kaugele jõudnud. Leitud on, et on mõistlikum ja turvalisem

ukrainlastele. Nii et see oli selline arutlev intervjuu ja kindlasti meie positsioonis midagi muutunud ei ole. Suur tänu! Ja Rain Epler, täpsustav küsimus, palun! Oma vastuse alguses sa millegipärast kommenteerisid, et kolm viidet. Tõepoolest, need viited olid, aga tegelikult sa oma vastuses ümber ei lükanud, et see intervjuu toimus ja selles arutlevas intervjuus, nagu sa ütlesid, sellel teemal sai arutatud. [sa vastad] ikkagi konkreetsemalt, kas siis on viimasel ajal valitsuskabinetis neid teemasid kuidagi konkreetsemalt arutatud. Ja minule jäi silma päris lennukas mõte

Veel kord, see, kuidas ajakirjanikud on selle sinna kirja pandud, ei ole see, mida intervjuus räägiti. Intervjuus ei räägitud sellest, kas Eesti võiks saata brigaadisuuruse üksuse. Pole kunagi seda minu käest küsitud ja ma pole kunagi sellele küsimusele vastanud. Minu vastus, ka ajakirjanikule, puudutas seda, kui oleks vaja läbi viia brigaadisuurusele üksusele väljaõpet.

See oli see, millest juttu oli. Ei, veel kord ma ütlen, et Eesti positsioon ei ole muutunud. Me oleme olnud avatud erinevateks diskussioonideks,

Te ütlesite just mõni hetk tagasi, et Eesti positsioon ei ole muutunud, aga paraku jääb arusaamatuks, milles Eesti positsioon ülepea seisneb. Sellele küsimusele te ju tegelikult vastust andnud ei ole ja ma ei mäleta, et ka varem oleks keegi siin selgelt vastanud sellele küsimusele, milline Eesti positsioon selles küsimuses reaalselt on. on. Omavahel oleme sel teemal [esitanud] küsimusi ja vastuseid ja ma olen osutanud sellele, et olen mitmest autoriteetsest allikast kuulnud, et Eesti kaitseväelased juba on Ukrainas väljaõpet teostamas. Teie räägite siin sellest, et me kaalume võimalust neid sinna saata.

hulga kaitseväelaste saatmist Ukrainasse te reaalselt kaalute valitsuses ja milliseks otstarbeks. Kas ainult väljaõppeks või ka mingite muude ülesannete teostamiseks? See on tegelikult väga oluline küsimus, millele oleks vaja ja mitte ainult parlamendiliikmetele, vaid ka Eesti avalikkusele. Nii et need on need küsimused, millele ma paluksin teilt konkreetset vastust. Ja lisaks sellele ma küsin veel seda, et kui reaalselt peaks minema nüüd ikkagi Eesti kaitseväelaste saatmiseks Ukrainasse ühe, teise või kolmanda ülesande täitmiseks, siis kas see saab olema selline otsus, mille te langetate valitsuses, või saab see olema selline otsus, mille te toote parlamendi ette ja lasete langetada parlamendil. Suur

Ja me lähiajal ka ei plaani seda arutada. Ma olen küsinud meie liitlaste käest erinevatel kohtumistel, kas see teema on veel aktuaalne, mille Prantsusmaa president tõstatas, ja vastuseks olen saanud, et prantslased ei ole seda teemat nii-öelda laualt maha võtnud, aga aktiivset arutelu ei ole, kuna Prantsusmaal vahetus valitsus. Nii et mingit aktiivset arutelu selles küsimuses ei ole. Jätkub EUMAM-i missioon ehk siis Euroopa Liidu väljaõppemissioon, jätkub Interflexi missioon ehk Suurbritannia missioon. Ühtegi täiendavat palvet Eestile ei ole sellega seoses tulnud.Mis puudutab võimaliku otsuse tegemist, mittetegemist või seda, kuidas seda tehakse, siis on seaduses väga täpselt kirjas, kus on parlamendi mandaat, kus on Vabariigi Valitsuse mandaat. Ma usun, et seda mandaadi

Suur tänu, härra kaitseminister! Ma lõpetan meie tänase neljanda küsimuse käsitlemise. Tänane viies küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teema on Eesti välispoliitiline kurss. Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! Minu küsimus on seotud teemaga, mis lööb laineid Eesti välispoliitikas juba mitmendat nädalat ja puudutab Eesti hääletamist ÜRO Peaassambleel 12. septembril, kui võeti vastu Lähis-Ida-teemaline resolutsioon, mis on tegelikult hästi vastuoluline ja põhimõtteliselt ultimatiivne Iisraeli riigi suunas. Eesti teatavasti hääletas resolutsiooni poolt, nagu tegid seda näiteks Põhja-Korea, Venemaa ja Valgevene. Samal ajal meie oluline partner ja liitlane USA oli vastu ja enamus Euroopa Liidu riike seda resolutsiooni ei toetanud. Oleme sellest teiega siin saalis juba tegelikult rääkinud. Tookord mainisite, et varsti tuleb välisminister valitsuse ette sel teemal aru andma. 7. oktoobril käis Margus Tsahkna samal teemal rääkimas ka Riigikogu väliskomisjonis, kus tema seletustega rahule kahjuks ei jäädud, nagu saime meediast teada. Kas teie jäite ministri selgitustega rahule? See on küsimus number üks. Küsimus number kaks on see: kuidas te kommenteerite seda, et välisminister valetas, kui ütles Eesti Rahvusringhäälingule antud intervjuus, et Eesti hääletas ÜRO Peaassambleel nii nagu valdav osa Euroopa Liidu riike? Tegelikult ei olnud see niimoodi. Nagu ma ütlesin, enamus Euroopa Liidu riike seda resolutsiooni ei toetanud. Järelikult minister valetas. Tahaks teie kommentaari selle kohta kuulda. Aitäh, ole. Aitäh, hea küsija! Tõepoolest, pärast meie eelmist kahekõnet, debatti siin saalis

järgmine kord teeme otsused sellisel viisil, et nii valitsus, üldsus kui ka Riigikogu väliskomisjon on enne keerukaid otsuseid rohkem asja pühendatud. See võiks olla ka valitsuse arutelu kokkuvõte, et edaspidi – kuna keerulisi otsuseid tuleb ja tuleb paljudel riikidel, sarnased debatid on käimas ka teistes riikides meedias nähtuva põhjal – see debatt toimuks enne, mitte pärast. See oli see põhimõtteline printsiip

Euroopa Liidust poolt oli 13: Belgia, Luksemburg, Eesti, Läti, Küpros, Soome, Kreeka, Prantsusmaa, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Iirimaa ja Malta. Erapooletuid oli 12 ehk üks vähem: Austria, Bulgaaria, Taani, Horvaatia, Saksamaa, Itaalia, Leedu, Holland, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Rootsi. Vastu oli Tšehhi ja Ungari. Nii et ilmselt sellele võis välisminister teie viidatud uudises viidata. Seda uudist ma ise näinud ei ole. Aitäh! Järgnevalt lisaküsimus, Lauri Laats, palun! Aitäh! Ma suunduks tegelikult hoopis teise valdkonda. Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku kehtestada Hiinast pärit elektrisõidukitele täiendav tollimaks.

nende seas ka Saksamaa, mis on tõenäoliselt kõige suurem autotootja Euroopa Liidus.

käik ka meie valitsusel tekitama mingisuguse küsimuse, arutelu- ja ka analüüsivajaduse, et miks just sellisel viisil see hääletus toimus, mis põhjusel üks või teine riik otsustas üht- või teistmoodi. See on tegelikult väga oluline hääletus, väga olulinestatement, mis on sellest hääletusest välja tulnud.

Eesti Vabariigi positsioon kujuneski selle arutelu käigus just lähtuvalt sellest, mida Euroopa Komisjon on kirjeldanud: võimalikud turumoonutused, subsideerimine, võimalikud keskkonnanormid, riskid ja nii edasi.

Mul on selline tunne, et meil on Eestis tekkinud mitte kõige parem, kui mitte öelda muret tekitav olukord, kus välisminister Margus Tsahkna arvab, et Eesti peab hääletama ÜRO Peaassambleel taoliste resolutsioonide poolt, millest me siin rääkisime. Samal ajal Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, muide, teie erakonnakaaslane, arvab täiesti teistmoodi ja on seda ka avalikult väljendanud. Tema ütles, et tema oleks jäänud sellest hääletusest eemale. Välisministri arvamusega ei ole nõus ka Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross, samamoodi teie erakonnakaaslane. Minu küsimus teile ongi päris lihtne. Keda te siis rohkem selles küsimuses usaldate, kas teie juhitud valitsuse liiget, välisminister Margus Tsahknat

Usaldus tihtipeale ei käi ka, muuseas, ainult erakondlikku liini pidi. Ma saan aru, et seda võib olla kontseptsioonina keeruline käsitleda, aga usaldada võib rohkemaid inimesi kui ainult oma erakonnast. Välisminister, nagu ma kirjeldasin, ja Välisministeeriumi kantsler edaspidi lähtuvad sellest, et keeruliste otsuste tegemisel tullakse arutelu enne valitsusse pidama ja vajadusel ka väliskomisjoni,

Suur tänu! Ma lõpetan meie tänase viienda küsimuse käsitlemise. Tänane kuues küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Tõnis Lukas ja teema on tööjõu massiline sisseränne. Tõnis Lukas, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud peaminister! Eesti on olnud viimastel aastatel sisserändemaa ja näiteks eelmise aasta näitajate järgi võib öelda täiesti selgelt, et sellest sisserändest on olnud kasu ka meie tööhõivele. Eelmisel aastal oli 20 000 täidetud töökohta rohkem kui sellele eelnenud perioodil. Kindlasti suure osa sellest moodustavad Ukraina põgenikud, keda kiiduväärselt on suudetud suhteliselt suure protsendi ulatuses tööturul rakendada. Meil on ka praegu küllaltki liberaalne riiklik töörändepoliitika. Meil on küll aastane kvoot, mis selleks aastaks on vist 1303 inimest, aga sellel on 13 erandit. Nende erandite alla kuulub kogu Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid, veel [kokku] miljardi elanikuga lääneriikide hulka loetavad riigid. Siis on meil

on see jõukohane või äkki käib see üle jõu, kui me nii massiliselt kavatseme hakata lähiaastatel tööjõudu sisse tooma? Aitäh, hea küsija! Kõigepealt mõned faktid, et seda debatti pidada. Sisserändetrendid on alates eelmisest aastast muutunud, ütlevad mulle antud faktid. Seadusliku rände taotluste arv,

Ukraina kodanike kohta võin öelda, et 2024. aasta alguse seisuga elab Ukraina kodakondseid Eestis 60 414. Neid on 4% rahvastikust, veidi peale.

Ma ei hakka neid kõiki ette lugema, muidu me saaksime selle infotunni ammendada. Ja tõepoolest, eks teil on nendele eranditele viitamisega selles mõttes õigus, et ligi kaks kolmandikku pikaajalisest töörändest Eestisse tuleb väljaspool piirarvu arvestust.

tasemeõppe lõpetajatest üle saja puudu näiteks mehhatroonikute, masinate ja seadmete tehnikute, puittoodete ja konstruktsioonide valmistajate töömasinate ja tõsteseadmete operaatorite puhul. Tegemist on oskustöötajatega. Samamoodi üle 50 inimese jääb puudu metalltoodete ja konstruktsioonide valmistajate, tekstiili-, rõivaste ja jalatsite tootjate, muude tööstusoperaatorite, sealhulgas keemiaprotsesside operaatorid, ja tööstuse tööde juhatajate puhul. Toiduainetetööstuses on puudus toidutehnoloogidest ning kvaliteedi- ja tootearendusjuhtidest.

Suur tänu, härra peaminister! Ja järgnevalt Tõnis Lukas, täpsustav küsimus, palun! Aitäh selle vastuse eest, härra peaminister! Nagu te ise ütlesite, ei ole sellel aastal piirarv veel täis tulnud ja taotlusi on isegi vähem. Selle tõttu ei saagi ma aru, millise loogika järgi te soovite piirarvu tõsta.

ja tegelikult nende eranditega võrreldes ka kogu maailmale. See erand, millele te viitasite, et tahetakse sisse tuua tööjõudu mingites sektorites

aga nad on läinud ära, kuna see palk, mis siin pakutakse, pole neile piisav. Ja nüüd soovivad tööandjad hankida madalapalgalist tööjõudu muudest riikidest, peamiselt kolmandatest riikidest. See mind just kurvastabki, sellepärast et neis teie nimetatud sektorites on praegu tavalistel oskustöölistel palgad niikuinii pooleteistkordsed Eesti keskmisega võrreldes. Nii et selleks kvooti ja erandeid muuta ei ole vaja. Seda enam, et tööandjate esindaja viitas tegelikult soovile tuua sisse odavat tööjõudu, sest ta ütles, et vaja oleks kriteerium mitte siduda keskmise palgaga, vaid hoopis mediaanpalgaga või lausa palga alammääraga.

Tootmissisendid, näiteks ka puhas energia, et sellest oleks võimalik toota midagi ekspordivõimelist, ja nii edasi – seda kõike me ju oma majanduspoliitikaga teeme.Nüüd see, mida me arutame, on ju tulnud just ettevõtjatelt, Kutsekojalt ja erinevatest raportitest.

toidutehnoloog või kvaliteedi-, tootearendusjuht, siis see ei ole midagi sellist, mis oleks kuidagi häbenemist väärt. Tegemist on oskustööjõuga, mida on vaja, et hulk inimesi saaks toota kõrgema lisandväärtusega asju. Neid inimesi on meil vaja. Loomulikult on kena, kui me suudame neid kohapeal harida ja ise ette valmistada või oma tootmise viia väiksema tööjõu peale. Selle vastu ei ole keegi.Ja tõepoolest, sellel aastal, nagu ma ütlesin, ei ole kvoot isegi mitte täis tulnud ja enamik tuleb kvoodiväliselt nii või teisiti. Ma arvan, et selles teemas on võib-olla emotsionaalselt laetuse potentsiaali palju rohkem, kui siin [tegelikult] on. Aga majanduse jaoks on vaja oskustöötajaid. Selleks et kümme inimest saaks midagi vajalikku teha, on vahel vaja ühte inimest, kes oskab seda teha, mida neil on vaja. neil on vaja. Nii et meie lähtume seda debatti pidades julgeolekukaalutlustest, sellest, et Eesti inimestel oleks võimalik kõrgema lisandväärtusega endale jõukust toota, Eestile ka, ja sellest, mida ettevõtlus vajab, et see saaks kasvada.

Suur tänu! Ja lisaküsimus, Martin Helme, palun! Aitäh! Juba õige mitmendat korda me oleme siin infotunnis uue valitsuse ja uue peaministriga. Ja Ja ütlen ausalt, et muidugi võib Riigikogu liikmetele rumalat juttu ajada või täitsa mööda juttu ajada, aga sellel on selline kõrvalmõju, et võib jätta endast rumala mulje.

peamiselt slaavi riikidest, üle 150 000 inimese on tulnud Venemaalt ja Ukrainast. Suur osa neist räägivad vene keelt ja nende hulgas on meile teadmata arv,

kõik, kes tulla tahavad, saavad mingi erandiga siia tulla. Nad ei vajagi seda kvooti, tegelikult ei vaja. Kõik me teame, et taga aetakse odavtööjõudu – odavtööjõudu sellepärast, et see nihutab jõukust töövõtjatelt jõukust töövõtjatelt tööandjatele ehk kapital saab sellest rikkamaks ja töövõtja jääb sellest vaesemaks. See on lihtsalt ühiskondliku jõukuse nihutamine ühele grupile.

me võime seda nimetada emotsionaalselt laetud teemaks, aga rahvusriigi püsimine ongi emotsionaalselt laetud teema –, et teie olete valel pool. Teie valitsus on valel pool, te lammutate Eesti rahvusriiki ja võtate eestlastelt nende kodumaa ära. Ma arvan, et me keegi ei saa sellega nõus olla. Aitäh! Faktid siiski väärivad korrigeerimist. Nagu ma heale küsijale Tõnis Lukasele juba kirjeldasin, kui tema küsis küsimuse, ei ole see teie jutt massilisest sisserändest, ma ma kahtlustan, päris eluga kooskõlas. Võib-olla oleks inetu seda päris kelpa ajamiseks nimetada, aga sinna kanti ta tüürib.

Sisseränne Eestisse on ka kordades vähenenud. Tõin juba needsamad numbrid välja, aga kordan. 2022. aastal rändas Eestisse 49 414 inimest, 2023. aastal oli see näitaja 26 399 inimest. Kui te tahate ukrainlaste numbreid, siis võin neid veel kord kirjeldada. 2024. aasta alguse seisuga elab Eestis Ukraina kodakondseid 60 414, neid on 4,4% rahvastikust. Neist 44 000, on Eestisse saabunud alates 2022. aasta algusest. Nii et teie jutt massilisest sisserändest ja kõigest sellest, mis saabub, rahvusriigi lõpust ei vasta tõele. Kõige selle muu vasakpoolse majandusnägemuse kohta

palun! Suur tänu! Paljud inimesed Eestis on tõsiselt mures selle uudise pärast, mida vahendas teiste seas 26. septembril Eesti Rahvusringhääling ning milles anti teada, et Lääne-Virumaal Aru-Lõuna karjääris tehti eelmisel nädalal algust fosforiidi testpuurimisega ning et novembris plaanitakse maapõuest välja tuua juba suurem kogus fosforiiti, kuni 25 tonni. Ettevõtmisse on kaasatud ka Saksa päritolu rahvusvaheline ettevõte. Seejuures asutakse juba tegema mitte ainult tavapäraseid väikeseid, kuni 10-sentimeetrise läbimõõduga puurauke, vaid ka suuri, lausa 1,2-meetrise läbimõõduga puurauke, mis ulatuvad koguni kuni 30 meetri sügavusele ehk läbistavad ka põhjaveekihte.Seejuures on oluline, et uuringud ei lähtu üksnes eesmärgist saada parem ettekujutus olemasolevatest ressurssidest. Selgelt on tegu juba kaevandamisuuringutega ehk siis uuritakse kaevandamise võimalusi. Paljud inimesed pelgavad, et selget vahetegu kaevandamisuuringute ja kaevandama asumise vahel ei olegi. Ehk kui juba kaevandamisuuringuid läbi viiakse ja masin käima tõmmatakse, ju siis ka kaevandama asutakse. Natuke samamoodi on Nursipalus see protsess kulgenud, et alguses räägitakse, et me ainult uurime, kavandame ja mõtleme, aga siis, kui tegemiseks läheb, siis tegelikult ükski vastuväide enam mingit tähtsust ei oma.Nüüd oma.Nüüd jõuan küsimuse juurde. Pidades silmas, kui tõsise küsimusega on fosforiidi kaevandamise näol tegu, ja võttes arvesse näiteks 1980. aastate fosforiidisõdu ja ka võimalikke väga ulatuslikke keskkonnakahjusid, siis kas teie nõustute minu hinnanguga – mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste hinnanguga –, et selle küsimuse kaalu arvestades oleks kohane otsus selle kohta, kas asuda fosforiiti kaevandama või mitte, langetada rahvahääletusel, eriti pidades silmas, et üle 20 aasta ei ole Eestis kui põhiseaduse kohaselt demokraatlikus riigis saanud rahvas osaleda ühegi riigielu küsimuse otsustamisel? Suur Aitäh! Tagantpoolt alustades, vot, sellega ma küll nüüd nõus ei ole, et rahvas ei ole saanud osaleda ühegi riigielu küsimuse otsustamisel. See paneb mind mõtlema, millise mandaadiga inimesed siin saalis istuvad ja mida nad seal valitsuses teevad.

mis puudutab sedasama fosforiidiprotsessi ja üldiselt haruldaste kriitiliste muldmetallide protsessi, siis see on ju Eesti Geoloogiateenistuse, mis on riiklik teenistus, vedada ja kontrolli all.

erinevas rollis. Nad käisid kirjeldamas, milliste sammudega nad neid protsesse teevad. Nad on seda kirjeldanud ka kõigile huvilistele. Alati võite minna – võtta aega ka fraktsiooniga – ja tutvuda sellega, millega nad tegelevad, minna neile külla Arbaveresse. See esiteks.

sündis Eesti Geoloogiateenistus, kes tegelebki sellega, et hindab, millised on Eestis olevad kriitilised maavarad. See ei puuduta ainult fosforiiti. On paljusid erinevaid metalle, haruldasi muldmetalle, milleks meil on võimalusi tulevikus. Ja me uurime seda enda jaoks, Eesti jaoks, et me teaksime, millised varad meil on, milliseid varasid me saame enda jaoks kasutada. Ja selle ümber, ma arvan, on võimalik loomulikult tekitada paanikat. Mina siiski arvan, et oma riigis tuleks teada, millised varud sul on ja kas neid varusid on võimalik ühel või teisel viisil ka päriselt kasutada, nii et hoitakse keskkonda ja hoitakse inimeste elukeskkonda samamoodi. Nüüd,

langetada otsuseid, mis saab edasi: kas on vaja täiendavalt uurida, kas osa alasid lähevad uurimisest välja, sest seal ei ole potentsiaali, mida me teeme edasi. Enne seda ju mingeid otsuseid kaevandama asuda või kuidagi kaevandamist planeerima asuda ei ole. Aga te küsite veel ja siis ma saan jätkata selle muu jutuga. Suur tänu! Varro Vooglaid, täpsustav küsimus, palun! Suur tänu! Te jätsite sujuvalt vastamata minu küsimuse. Alustasite küll lõpust ja ütlesite, et ei saa nõustuda, et 20 aasta jooksul pole rahvas saanud osaleda ühegi riigielu otsuse langetamisel, sest et millise mandaadiga siis Riigikogu ja valitsus on ametis. Muuseas, see on väga oluline küsimus, tõesti. Kuna Eestis on selline läbipaistmatu ja selgelt ebausaldusväärne valimissüsteem, siis ongi igati põhjendatud küsida, millise mandaadiga on Riigikogu ja valitsus ametis. Aga te jätsite vastamata mu küsimuse sellest, kas teie hinnangul ei oleks küsimuse kaalu silmas pidades kohane langetada vastav otsus referendumil rahva enda poolt? Fakt on ju see, et valimistel ei osale rahvas mitte riigielu otsuste langetamiseks, vaid otsustab ainult selle üle, kes peaks saama kõik otsused langetada rahva eest nende esindajatena. Aga päriselt demokraatlikus riigis, päriselt demokraatia ideaalist lähtuvas riigis oleks normaalne, et rahvas saab ka ise erilise kaaluga riigielu küsimuste otsustamisel kaasa rääkida, osaleda ise otsustajana. Rahvas on ju peremees põhiseaduse kohaselt. Ja kui on väga oluline küsimus, siis peabki seda langetama peremees. Nagu ettevõttes, eks ole, kus juhatus tegeleb igapäevase manageerimisega, aga põhimõttelise tähtsusega [otsused] langetab nõukogu. Fakt on see, et üle 20 aasta pole Eestis ühtegi referendumit korraldatud. Ainult Riigikogu saab referendumi korraldada ja siiani pole 20 aasta jooksul kordagi peetud vajalikuks rahvale otsustamises kaasarääkimise võimalust anda. Ja seetõttu ma kordan oma küsimust: kas te olete seda meelt, et fosforiidi kaevandamise näol on tegemist sedavõrd põhimõttelise ja suure kaaluga otsusega, et oleks kohane nüüd, pärast 20 aastat, üks kord anda võimalus rahval endal otsustada selle üle, kas me hakkame seda tegema või mitte? Ja kui võimalik, siis ma küsiksin teilt veel täiendava küsimuse ka siia otsa. See esimene [küsimus] Kui läheb fosforiidi kaevandamiseks, kas te saate meile kinnitada, et põhiliseks kasusaajaks sellisel juhul, teie parima veendumuse kohaselt, oleks Eesti rahvas, mitte mingisugused kodumaised või välismaised korporatsioonid? Jah,

uuringud, mida viivad läbi geoloogid, teadlased, näitavad, et nende varudega on võimalik midagi teha ... Meile täna tundub, et nende varudega on võimalik midagi teha, aasta või kahe pärast me teame, et nende varudega ei olegi midagi teha, et nad ei ole nii unikaalsed, kui me arvame, ning teistes riikides on paremad varud või neid materjale pole üldse sellisel kujul vaja või võimalik töödelda. Sellisel juhul ei ole sellest mingit kasu sündimas ega isegi selle potentsiaali. Aga kasusaaja ikkagi, jah, peab olema Eesti rahvas. Minu soovitus on [tulu] pigem panna tulevikuks endale reservi, isegi mitte kasutada jooksvateks kuludeks.

me käituksime veidi targemalt. Seda esiteks. Ja teine [on see, et] kasu peaks olema kohapeal. Kohapeal ei peaks olema kasu mitte ainult selles mõttes, kuigi seda me siiski teeme ka, et inimesed saavad talumistasu, mis kaevandamist puudutab, aga peaks tekkima ka väärindamisest ning teadusarendusest erinevaid töökohti. See võiks olla asjade potentsiaalne käik, nii et kasu oleks Eesti rahvale ja kohapealsele rahvale samamoodi. Sellest oleks nagu tolku ja siis on seda mõistlik teha. Nüüd jõuan selle referendumijutu juurde. Vaadake, referendumiarutelu on antud hetkel täiesti kõrvaline, sest seda uurimist või uuringuid viivad läbi teadlased ja geoloogid, kes hindavad varude kvaliteeti. Kui nad hindavad, et nende varudega on midagi teha, siis me saame otsustada, millisel viisil me otsustame või kas me uurime edasi. Täna meil ei ole seda teadmist. Ma saan aru, et kõik tahavad poliitilises tuhinas vastu kohalikke valimisi hakata korraldama kampaaniat sellele:

te arvaksite, et me ei poolda seda, et meil on geoloogiateenistus, või me ei tahagi teada, mis meie maapõues on. Ikka tahame! Täiesti nõus, et me peame teadma, mis seal on. See peab olema avalikkusele teada ja valitsusele teada. Selles osas meil küll mingit vaidlust ei ole. Ja kindlasti tuleb üle rõhutada, et vähemalt meie erakond ei ole ka sellele vastu, et maavarasid väärindada. Me ju oleme väga suured põlevkivi edasise väärindamise pooldajad. Aga nüüd me jõuame konkreetselt fosforiidini ja siin on asi väga keeruline. Te peate aru saama ühest lihtsast asjast: Reformierakonnal on tõsine ja väga ränk tõe ja aususe puue, eks. Me keegi ei usu, et te ei hakka varastama. Me keegi ei usu, et te ei hakka susserdama. Lihtsalt ei usu, elu on õpetanud. Ja kui Reformierakond lasta meie fosforiidi kallale, siis on katastroof. Me oleme selles veendunud. Ja see on see põhiiva. Te võite siin meile uinutusjuttu rääkida, et praegu uurime, pärast vaatame ja midagi ei ole otsustatud, aga me teame juba, et te olete otsustanud vasakule panna asjad.

et see teeb pöördumatut kahju Eesti looduskeskkonnale ja teeb meile ka suurt finantsilist kahju, sest reformikad teevad meile fosforiidiga midagi sarnast, mida nad on teinud meile lennundusega, mida nad teevad meile Rail Balticuga või mida tehti rahapesuga. Me kõik teame, kes te olete! Ja me ei usu teid! Mis sa ütled? Nii. Aitäh, hea küsija! Teie kolleegi Varro Vooglaiu küsimusest jäi igati mõistlik mulje, et inimene muretseb, millisel viisil seda mandaati hakatakse küsima. Teie ütlesite, et teie olete juba ära otsustanud, et kaevandada tuleb. Te peate oma pinginaabriga kokkuleppele saama, kas on vaja mandaati küsida või tuleb kaevandama asuda. Ja teie küsimuse ainukene retooriline element või sõnum oli see, et teile ei meeldi Reformierakond. No aga sellepärast te oletegi Aitäh! Lõpetan meie tänase seitsmenda küsimuse käsitlemise. Tänane kaheksas küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja teema on Nordica. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!

Kahju, et te ei saanud osaleda, aga kui on võimalik, siis esitan mõned küsimused infotunni raames.Mul on selline küsimus, et kuidas juhtus see, et riik kaotab juba teist riiklikku lennufirmat põhimõtteliselt samadel põhjustel: vead lennufirma juhtimises, vead ministeeriumis, valitsuse huvi puudumine selles osas, millega lennufirma tegeleb, kuidas seal asju juhitakse, aga mis kõige olulisem, strateegiliste sihtide puudumine. Milleks siis üldse rahvuslikku lennufirmat vaja on? Ja muidugi puudub ka kontroll, kuidas neid strateegilisi sihte täidetakse. Nordica puhul on ju erikontroll ka välja toonud, et juhatuselt näiteks küsiti teavet, aga oli tavapärane, et nõukogu ei lugenud läbi kõiki dokumente, mida juhatus saatis, või nõukogu tutvus enne lepingute heakskiitmist mingite põhitingimustega, aga teised tingimused jäeti tähelepanuta või see informatsioon tuli hiljem välja.Kas te saaksite öelda, kuidas need asjad olid võimalikud? Kui palju te näete paralleeli Estonian Airiga? Kas kordagi ei äratanud kahtlust, et see, mis Nordicas toimub, ei ole Eesti riigi ja Eesti maksumaksja huvides? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Tõepoolest, hea, et komisjon sai teada, et Kristen Michal ei ole enam kliimaminister. Sellest ametist mind tõepoolest vabastati. Nii on juhtunud ja Nordica eest vastutab nüüd teine minister, kes istub minu kõrval. Ma püüan neile küsimustele võimalikult kiiresti vastata, et järg ka temani jõuaks ja ta saaks erinevatele küsimustele vastata, aga ta kindlasti käis seda [teemat] Nüüd, mis puudutab Nordica käekäiku, siis ma meenutan, et selle asutamise loogika oli, et tagataks Eestist lendamine, et Eesti inimesed saaksid lennata, et Eesti majanduse jaoks vajalikud ühendused oleks hoitud ja [ettevõte] saaks majanduslikult ise hakkama. Sel ajal, kui mina kliimaministriks [sain] ja probleemid paljastusid, oli ettevõtte juhtkonna ainukene ettepanek anda täiendavalt sinna maksumaksja raha, millest mina keeldusin. Valitsus [minu] positsiooni ka toetas ning me täiendavalt maksumaksja raha sinna ei andnud. Pärast seda – ma olen selle ka välja öelnud – on selle ettevõtte saatus kas ise hakkama saada – ettevõtte juhatus teeb seal uut äriplaani, kas neil see õnnestub? – või see ettevõte lõpetatakse ja lennunduse varad, mis on õnneks teises ettevõttes, Transpordi Varahalduses, lähevad seejärel müüki. Seda olen ma korduvalt uudistekanalites, kõikides foorumites kõigile soovijatele juba korduvalt rääkinud, nii et seal midagi salapärast ei ole. Teiseks, olnuna ka kliimaminister, kes nendest probleemidest teada saanuna algatas erikontrolli,

ja riigieelarve kontrolli erikomisjonis lugemiseks, kõik, kes soovisid, käisid seda lugemas –, on ikkagi väga valgustav lugemine. Ja selle väga valgustava lugemise tulemusena on Riigiprokuratuur asunud seal ettevõttes toimunut menetlema kas seal toimuv on olnud seaduslik, ja [otsustama,] kuidas seda üldse hindama peaks. Prokuratuur on sõltumatu asutus, ta ei juhindu täitevvõimust ega kellestki teisest, tema teeb oma otsused ja hinnangud iseseisvalt. Nii et ütleme, et Nordica täna, tegelikult täpsemalt öeldes juba aastast 2019, ei ole Eesti riigi jaoks kuidagi strateegiline ettevõte. Ministreid on olnud palju, mõne ajal laieneti, mõne ajal otsustati Tallinnast lendamine lõpetada. on ikkagi jõudnud sellesse olukorda, kus ta peab ise hakkama saama või see ettevõte tuleb lõpetada, sest tegemist ei ole Eesti riigi jaoks strateegiliselt vajaliku ettevõttega. Ma olen öelnud seda ka varem, et kui meil on valitsuses valida,

me kindlasti anname selle raha parem lennujaamale. Me olemegi lennujaamale 14,5 miljonit spetsiaalselt juurde andnud ja iga aasta anname julgestuseks. Nii et see on see valik. Teie aeg! Meie siin subsideerima ei hakka. Aitäh! Anastassia Kovalenko-Kõlvart, täpsustav küsimus, palun!

et peaksid olema otseliinid Tallinnast. Aga lõppude lõpuks neid strateegilisi otsuseid ju ei täidetud päris mitu aastat. Kuidas sai juhtuda nii, et üks hetk otsustati, et Nordica enam Eestist ei lenda, ja põhimõtteliselt viimased viis-kuus aastat ei olegi olnud ühtegi otseliini Eestist? Hakati otsima muid kasumlikke suundasid, mis olid väljaspool Eestit, ja kokkuvõttes tuli välja, et see oli hoopis veelgi kahjumlikum. Ehk siis me jõudsime sinna, et ühtegi otselendu Eestist ei olnud ja lõpuks jõudis ettevõte kahjumisse, mis oli üle 20 miljoni.Ja nüüd on huvitav see, et taristuminister ütleb, aga meil ei olegi vaja oma lennufirmat ja tulekski investeerida ainult lennujaama. Kas tõesti, et jõuda sellise otsuseni, et Eesti riigil ei ole oma lennufirmat vaja, oli vaja põhja lasta kaks riiklikku lennufirmat? Mul on küsimus, kas te olete täna sellel seisukohal, et Eestil ei ole vaja üldse riiklikku lennufirmat, või on teie seisukoht see, et just Nordica ei peaks jääma Eestile? Võib-olla ma teen veidi musta huumorit – väga vabandan –, aga selleks, et aru saada, et mingit asja on vaja paremini teha, on mõnikord seda mitu korda vaja teha. Ma ei viita magistritööle, vaid viitan haridusele elus.

ikkagi selle printsiibi alusel, et ta peab Eesti jaoks vajalikke ühendusi ja saab ise majanduslikult hakkama. Seda ta ei saa. Selle tõttu ta ei kvalifitseeru ka täna strateegiliseks ettevõtteks. Nii lihtne see ongi. Ja kui te küsite, kas me peaksime teda täna subsideerima romantilise ettekujutuse põhjal, et meil oleks riiklik lennufirma – no mille poolest see ettevõte siis riiklik on? Ta kuulub riigile ja tegeleb mujal ettevedamisega. Sellisena ta kindlasti ei kvalifitseeru. Mul ei ole teada täpset hetke, millal Jan Palmér sinna ettevõttesse tagasi tuli, aga Jan Palméri ja tollase juhatuse ainukene pakkumine, kui nad tulid Kliimaministeeriumisse ja majandusraskused välja tulid, mille järel algatasin ma selles ettevõttes erikontrolli, mida ma juba kirjeldasin ja mis on tänaseks viinud kriminaalmenetluseni, [oli see], et maksumaksja paneks sinna raha juurde. See kindlasti ei ole lahendus. See ettevõte on suutnud tänu vahepealsele tegutsemisele püsida püsti, maksta tööjõumakse, ära pidada oma lepingulised suhted. Kas ta seda tulevikus suudab, seda saab kirjeldada juba tänane nõukogu ja juhatus. Ma ei ole enam detailides kursis, kuidas neil kliendisuhted on ja mis nende perspektiivid on. Kui see pilt on selge, siis taristuminister toob ettepanekud valitsusse ja me teeme oma otsused. Hea uudis on ka see, et juba asutamisel me lahutasime opereerimise riskid ehk siis [lahutasime] Nordica ja varade omamise ehk lennukite omamise, mis on Transpordi Varahalduses. Transpordi Varahalduses olevad lennukid saab müüa hoolimata sellest, kuidas Nordica oma asjadega hakkama saab – läheb ta lõpetamisele, toimetab ta edasi, kuidas iganes see asjade käik on. Nii et seetõttu, jah, ma soovitan see ajalugu üksipulgi selgeks teha ja vaadata juhtimisraportit. See kirjeldab, kuhu see vahepeal jõudis. Ja ettekujutus, et peaminister või isegi taristuminister, olgu ta nii võimekas kui tahes, juhib seda ettevõtet

... Suur tänu! Ma tegelikult jätkaksin sealt, kus kolleeg Anastassia Kovalenko-Kõlvart lõpetas. Ma juhin tähelepanu asjaolule, et juba teine riiklik lennufirma läheb pankrotti. Ja nagu ma aru olen saanud, on kogu selle protsessi käigus maksumaksjate raha tuulde lastud suurusjärgus 300 miljonit eurot. Täpne number ei olegi ju oluline, aga suurusjärgud, ma arvan, on adekvaatsed. Hiljuti saime lugeda ajaleheuudise pealkirja "Nordica juhid: SASi leping on toonud vähem kui 1,5 aastaga 22 miljonit kahjumit". Ja lisaks sellele muidugi tuleb kahju, mis on tekitatud teistele lennuettevõtjatele läbi turu solkimise, eks. Kui riiklikult subsideeritud lennufirma tuleb turule, siis see kahtlemata solgib turgu ja selle tõttu kannatavad ka teised ettevõtjad, kes tegutsevad selles sektoris. See on täiesti ilmselge. Põhiline asi, mis mind ja ilmselt ka paljusid teisi inimesi kogu selle asja juures häirib, on see, et ei vastuta kogu selle asja eest justkui mitte keegi. Te küll räägite, et nüüd on viinud see asi kriminaalmenetluse algatamiseni ja nii edasi. Loomulikult, mingite süüdimõistvate otsusteni ei ole menetlus jõudnud, suure tõenäosusega ei jõua ka, nagu näiteks Tallinna Sadama asjas ei ole seda jõudnud.

Siin on nii palju maksumaksjate raha läinud. Ja ei vastuta ei Nordica juhtkonnas ega ka Eesti Vabariigi bürokraatlikus süsteemis mitte keegi, olgugi et avaliku teenistuse seaduse § 80 ütleb ju väga selgelt, et kui ametnik – ma eeldan, et on olemas mingid ametnikud, kes peaksid hoolitsema selle eest, et riiklikud lennufirmad järjepanu pankrotti ei läheks, ja vaatama, et suuri juhtimisvigu ei oleks ja nii edasi – on teenistuskohustuste süülise rikkumisega tekitanud ametiasutusele varalist kahju, on ta kohustatud selle kahju hüvitama.

on avalikest allikatest, nii et kui on soovi täpsustada, saab taristuministrilt täpsustada.Teiseks lennuettevõttest. Vaadake, mina ei ole Juhan Partsile teinud etteheiteid, et tema majandusministriks oleku ajal Estonian Airi peeti. Võib-olla teie tahate teha, tehke. Ma ei teinud seda ka tollal, sellepärast et Estonian Air vedas Eesti inimesi. NAG-i ja Nordica asutamise loogika oli ju see, et ta peab Eesti jaoks vajalikke ühendusi ja saab majanduslikult ise hakkama.

Ja hiljem, kui selgus, et arvandmed, mis on esitatud omanikule ehk Kliimaministeeriumile, ei vasta tõele, ning erikontroll näitas, et otsused on viletsalt tehtud, siis ei saanud ta ka majanduslikult ise hakkama.Eks majanduslikult ise hakkama.Eks see [näitab], et ettevõtte sees ettevõtet juhtinud inimesed peavadki vastama nendele küsimustele, mis on selles erikontrolli raportis. Ma arvan, et see on teilegi kättesaadav, kui te tahate seda lugeda. Võib-olla olete juba lugenud, see on päris mahlakas lugemine. Kahtlemata soovitan [lugeda] kõigil, kes on mingite riigile kuuluvate ettevõtetega kokku puutunud. Sealt see vastutus saabki tulla. See erikontroll – ma ei tea, kui palju neid üldse tehtud on, mina selle tellisin – kindlasti näitab seda, kuidas asjad ei peaks käima. Ja ma loodan ja veel kord rõhutan seda – see on väga oluline rõhutus! –, et prokuratuur on sõltumatu. See, kui nad hindavad mingeid kahtlusi või küsitavusi, ei tähenda menetluse mingisse etappi jõudmist. Seda me saame mõlemad juristidena ilmselt aru. aru. Nemad hindavad seda, kas seal on ka vastutust, kas seal on ka süülist käitumist või vähemalt võimalus selleks. Nii et sellest saab see vastutus tulla. Suur tänu, härra peaminister! Ma lõpetan meie tänase kaheksanda küsimuse käsitlemise.

ära, edukalt ja paremini, erinevalt riigist, kes kahjuks oma vigadest õppida ei suuda ja viib juba teise lennufirma põhja ning tekitab maksumaksjale kümnetes miljonites eurodes kahju. kahju. Aitäh, hea kolleeg! Ma olen teile siin korduvalt varem öelnud, et kui vastus püsib teemas, siis mina ei sekku sisusse. Antud juhul selle kolme minuti jooksul, mida peaminister kasutas küsimusele vastamiseks, ta püsis teemas.Aga Aga meie unistus on veel elus, et jõuda Vladimir Sveti küsimusteni. Selleks tuleb veel neli küsimust vahepeal ära käsitleda. Üheksas küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Mart Maastik ja teema on pidevad ümberkorraldused. Mart Maastik, palun!

Hea peaminister! Viimaste aastate ajalugu on näidanud, et iga uue valitsusega moodustatakse järjest uute nimede ja sisuga ministeeriume. Ka teie juhitud valitsuses on sarnane tendents. Kui me vaatame Eesti Vabariigi ajalugu, siis vähemalt valdkonniti on ministeeriumid olnud üsna samadel alustel. Kui me toome näite majandusministeeriumist, siis 1929. aastal loodi rahandusministri ning kaubandus- ja tööstusministri ametikohtade liitmisel majandusministri ametikoht, mis säilis kuni aastani 2003. Edasi jätkati majandus- ja kommunikatsiooniministri ametikohaga, sealt edasi majandus- ja taristuministri

Ja minu küsimus on, kas te peate mõistlikuks järjepidevalt ministeeriumide nimede, aga eriti valdkondade kunstlikku kokku liitmist, arvestades ministri isiklikke eelistusi või erakondlikke huve. olla. Aitäh, hea küsija! Kõigepealt ütlen alguses ära, et minu märkus magistritöödest ei olnud mõeldud kuidagi pahatahtlikult, vastupidi, tulevikus saab paremini, nagu küsija kirjeldas ja ütles, et ta tegi ära ja kõik on korras. Olgu see ilusti ära öeldud. Teiseks, mis teie küsimust puudutab, siis vaadake, elus vajadused muutuvad. Te ütlete, et kunstlikult on loodud. Ma ei oska öelda, milline on täpselt teie ideaalmaailmas see ministeeriumide loetelu, mis on sobiv. Iga valitsus, muuseas, on vaba seaduses ümber kujundama valdkondi vastavalt sellele vajadusele, mis on. Eesti üks suur väljakutse, miks meie valitsuse disaini ümber tegime, oli majanduse ja tööstuse areng, [täpsemalt] planeerimisvaldkonna areng. Seetõttu sai loodud majandus- ja tööstusministri [ametikoht], just selle kavatsusega ja kindla teadmisega, et me teeme ümber planeerimisprotsessi, teeme selle kiiremaks, vähendame erinevate lubade küsimist, tulevad erinevad võimalused investormeetmeteks, meile tuleb inimene, kes võtab ettevõtjatel Eestis sees või siia tulla soovijatel Eestist väljas nööbist kinni, või nemad võtavad tema nööbist kinni, ja küsib, millega ta saab abiks olla, et asjad juhtuksid. Sellepärast on seda disaini muudetud. Ja minu meelest on väga kaasaegne igas riigis – võib-olla see kaasaegsus igaühele ei pea meeldima, saan aru, maailmavaateid on erinevaid – teha ka muudatusi, sest üldiselt on suhteliselt värskendav, kui inimesed vaatavad valdkonnale uue pilguga

on riigis täna pigem seotud just nende prioriteetidega: kaitse, eelarve, majanduse konkurentsivõime, inimeste toimetulek. Ja sellest lähtuvalt valdkondade huvides ja valdkondadega kooskõlas need ümbervaatamised on tulnud. Ministrid, kes neid valdkondi veavad, uusi ühendatud valdkondi, on see siis justiits- ja digiminister ja tööstusminister, saavad kindlasti oma aktiivse suhtumisega ja nende ümberkorralduste tulemusena sellele valdkonnale täiendavat kasu luua. Nii et see on põhjus, miks me neid ümberkorraldusi teeme. [ei] soovitaks harjuda ettekujutusega, et Eesti riik on kuidagi kivistunud olekus kogu aeg ja muutusi ei tule. Muutusi tuleb. Muutusi tulebki teha, kui me tahame maailma kaasajas püsida ja ise edukad olla. Suur Suur tänu! Mart Maastik, täpsustav küsimus, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Iseenesest võib teile see tunduda värskendavana, et eri valdkonnad kokku liita ministeeriumide näol, kuidas see mõjub töötajatele, kes iga uue valitsuse tulekul peavad ümber orienteeruma ja võib-olla ka hoopis teises hoones tööle hakkama?Teatavasti maksis teie juhitud Kliimaministeeriumi kokkuklopsimine endisest keskkonnaministeeriumist ja suurest osast majandusministeeriumi haldusalast üle kahe miljoni euro.

me oleme elu selliselt korraldanud, et suur hulk valitsusest, vist juba pea üle poole või pool valitsusest on meil

Selles majapidamises inimesed töötavad ja kui keegi vahetab korrust, nagu juhtus näiteks Rahandusministeeriumiga, kes kolis ühelt korruselt teisele, siis võin kinnitada … Näiteks, kui mina läksin sinna kliimaministrina, siis see nägi välja nagu – vabandan võrdluse pärast – hüljatud IKEA kaubamaja: igaüks toob endale laua, tooli, ühendab arvuti ära ja asub tööle. See ei ole tänapäeval üldse nii keeruline. Iseasi, kas see päris nii peaks olema, aga see on üsna lihtne, [liikuda] ühest osakonnast teise.Valdkondade omavaheline koostöö on ka lihtsaks tehtud. Nii et mina pigem soodustaks seda tulevikus rohkem, et erinevad valdkonnad omavahel koos töötavad ja vaatavad asju värske pilguga, sest lõppkokkuvõttes meil tööealine elanikkond väheneb ning eelarvet tõmbame koomale ja me tahame, et avalik sektor oleks tõhus, mitte üleküllane, et maksuraha kasutataks parimal võimalikul moel. Aga kuidas me seda siis saavutame, kui me asju värske pilguga ei vaata?Te ütlete, et see on vahel ehmatav või kuidagi keeruline.

kindlasti iga juht teab ja iga ettevõtja teab, et kõik muudatused sada protsenti ei õnnestu, polegi sellist kindlust, aga neid tuleb teha, kui sa tahad kaasajas püsida. Seetõttu ma julgustan sellele vaatama kui võimalusele, mitte kui probleemile. Aitäh! Lisaküsimuse küsijat teiste Riigikogu liikmete seast ei ole. Mart Maastik, ka lisaküsimus teile, palun! Suur tänu!

Sisuliselt peaksid vastutama just needsamad poliitikud, kes siis, kui juba üks kord oli ämbrisse astutud, astusid veel teist korda ämbrisse, aga kahjuks meil sellist poliitilist vastutust Eestis ei ole.Aga ole.Aga mis puudutab seda, et te ütlesite, et aeg-ajalt ongi mõistlik panna kokku ja praegu on selline aeg, kui tulebki kokku hoida,

ma ütleksin, et ilmselt teie kogemus riigi juhtimises on vähene. Mina ei arva, et minister juhib ettevõtet, olnuna nii majandusministrina kui ka kliimaministrina päris mitmete ettevõtete üldkoosolek. Selleks on inimesed, kes juhivad. Minister täidab omaniku rolli. Sellest, ma arvan, tasuks pilt ette saada.Eraettevõttes see võib olla teistmoodi, omanik käitub teistmoodi. Teie oma ettevõttes käitute teistmoodi. Aga riigiettevõtte juhtimine on hoopis teistpidi korraldatud. Selleks on nõukogu. Me oleme loonud ka tollal Isamaasse kuulunud rahandusminister Sven Sesteri eestvedamisel nominatsioonisüsteemi, mis nimetab sõltumatuid nõukogu liikmeid. Neid enam ei nimeta valitsus sellisel kujul, vaid sinna tulevad nõukogu liikmed, kes tegelevad ettevõttes järelevalvega, ja nii edasi. Niimoodi see käib. Seda nüüd esiteks.Teiseks, kokkuhoid tuleb ikkagi sellest, kui vaadatakse [asjad] värske pilguga üle ja küsitakse lihtne küsimus: kas kõik see, mida me teeme, on sellisel kujul ikkagi vajalik, või kui meil on vähem raha, siis mida me tegemata jätame? Ma olen neid näiteid toonud, toon neid veel.

ette, et see viiuldaja Kuressaares, või siis ta tahab minna Tartusse, tahab korraldada kontserdi. Ta kirjutab Keskkonnaametile, Keskkonnaamet veel vastab ja kõik saavad tööd mitu päeva. Samamoodi oleme me siin arutanud – siseminister on olnud siinsamas loožis –, kuidas politsei aega, kvalifitseeritud inimeste tööaega kulutatakse selle peale, et vormistada plekimõlkimisi. Miks? Miks me peame politsei ja riigi ressurssi selle peale kulutama? Seda saab erasektor ka hästi teha.Nii kõikide selliste asjade ülevaatamine värske pilguga annab võimaluse maha tõmmata teatud hulga igasugust bürokraatlikku asjaajamist ja reegleid, mida ei ole vaja. Selles suunas peaks riik tegelikult täna mõtlema. Kui me tahame olla edukad, me tahame olla nõtked, lõpuks jõuda madalama maksukoormuseni ja olla teistest riikidest paremad konkurentsis, siis need on need asjad, mida me tegema peame. Aitäh,

Tänan, juhataja! Lugupeetud peaminister! Üks küsimus, õigupoolest juba kolm küsimust sellel teemal oli, aga teema on pakiline, sellepärast tahan mina sellel teemal jätkata.

lubamatu, olukorras, kus meil on niivõrd mastaapne sisseränne – tõepoolest, nagu Martin Helme ütles, aegade kõige massilisem sisseränne. Stalini ajal ei tulnud ka nii kiiresti nii palju uusi inimesi juurde. Sellepärast mulle tundub, et teil on väga vastutustundetu lähenemine, et lööme veel kusagil uksed pärani. Te ei ole suutnud kümnetele tuhandetele Ukrainast tulnud inimestele eesti keeltki ära õpetada, te ei ole neile töökohti leidnud, aga juba järgmine uks lüüakse lahti. Ise te aeg-ajalt esitlete ennast vist laulva revolutsiooni lapsena, et te mäletate midagi sellest ajast, aga mulle tundub, et te ei mäleta mitte midagi ja teil ei ole mingit kogemust. Tollel ajal oli meil väga selge loosung: "Peatage Lasnamäe!" Eesti lihtsalt ujutati võõrastega üle ja me olime oma pealinnas vähemuses. Tundub, et midagi sarnast on praegu käsil Reformierakonna ja teie koalitsiooni juhtimisel, et eestlased peavad oma pealinnas vähemusse jääma. Kõik märgid viitavad sellele. Ja küsimus on selles, kelle survel te tegelikult selle otsuse tegite, et kolm korda tõsta sisserände piirarvu. Millised olid tööandjate rühmad, kes tulid loosungiga, et teeme kõik uksed veel kord pärani? kahju, et te vahepeal ära olite. Tõnis Lukas küsis selle küsimuse ja ma kirjeldasin talle neid trende. Aga küsimused ei pea ainult talle vastatud saama. Saavad teilegi! Kõigepealt, väide rahvastiku osakaalust. 1989. aastal oli venelaste, valgevenelaste ja ukrainlaste osakaal Eestis 34,94%, [peaaegu] 35%. 1. jaanuaril 2023 oli see 27%. Nii et see näitab teie esimese väite tõele mittevastavust. Teiseks, sisserändetrendid, nagu ma ka teie kolleegidele ütlesin, on alates eelmisest aastast muutunud. Seadusliku rände taotluste arv, eelkõige lühiajalise töötamise osas, on olulises languses. Ma saan aru, et see võib tulla teile šokina, aga see on see olukord praegu. ole] kõigi aegade suurim sisseränne või kuidas iganes seesloganteil oli. Nüüd numbreid ka selle kõigi aegade suurimast sisserändest. Sisseränne Eestisse on vähenenud. 2022. aastal rändas Eestisse 49 49 414 inimest. 2023. aastal oli see näitaja 26 399 inimest. Noh, ei klapi teil see jutt. Suur Suur tänu! Anti Poolamets, täpsustav küsimus, palun! Väga õige, teie numbrid ei klapi. Esiteks, teie ajalooteadmised ei klapi, sellepärast et Nõukogude-aegne statistika näiteks ei arvestanud sisse 100 000 okupatsiooniarmee sõjaväelast, kes siin kõik kohad ära ummistasid. Eesti oli sügavalt venestatud riik, sügavalt koloniseeritud, okupeeritud kõikide kõige hullemate okupatsiooni kaanonite järgi ja ikkagi me ei õppinud sellest Te viite meid pealinnas vähemusrahvuseks. See on teie poliitika tulemus. Teie vastutate selle eest, Kaja Kallas vastutab selle eest.Ja teine asi, te vastutate ka Ukraina eest, sellepärast et ma näen, et kõik pingutused Ukraina pagulastega seoses on suunatud sellele, et nad siia jääksidki. Teie kogu taktika on sellega seotud, et te lihtsalt kaaperdate Ukrainalt hädavajalikke inimesi, kes peaksid ja võiksid sinna hiljem tagasi pöörduda. See on väga halb trend.Aga

politseireid ning uuriti, kui palju on illegaalset tööjõudu Tallinnas. Boltis oli neid massiliselt, leiti sadu inimesi, kes tegutsesid illegaalselt Tallinna tööjõuturul.

Kas te ei näe, et meil on probleem? Jah, ma nüüd püüan teie küsimustevariale või -ekskursioonile jõudumööda vastata.

mehhatroonikud, masinate ja seadmete tehnikud, puittoodete ja konstruktsioonide valmistajad, töömasinate ja tõsteseadmete operaatorid. Üle 50 tasemeõppe lõpetaja jääb aastas puudu metalltoodete ja konstruktsioonide valmistajate, tekstiili-, rõiva- ja jalatsitootjate, muudest tööstusoperaatorite, sealhulgas keemiaprotsesside operaatorid, ning tööstuse töödejuhatajate puhul. Toiduainete tööstuses on puudus toidutehnoloogidest ning kvaliteedi- ja tootearendusjuhtidest. Need on need inimesed, kellest Eesti tööstus, Eesti ettevõtted tunnevad puudust.

Pealegi, kaks kolmandikku pikaajalisest töörändest tuleb Eestisse väljapoolt seda piirarvu nii või teisiti. Nii et tööjõudu tuleb meil erinevatesse rollidesse väga palju. Me ei räägi odava tööjõu juurde tulemisest. Me räägime sellest, et meile tuleks inimesi, inimesi, võib-olla lihtsustatult öeldes, kas see on toiduainete tehnoloog või konstruktsioonide valmistaja, kes teeb midagi sellist, mille baasilt kümme Eesti inimest saab teha midagi, millel on kõrgem lisandväärtus ja ekspordivõime. Niimoodi Eesti inimesed kasvataksid oma jõukust. Sellest me räägime.

ilma unistusest, et kõik 12 küsimust oleks vastatud ja ka Vladimir Svet oleks saanud küsimustele vastata. Aga ma siiralt, head kolleegid ja lugupeetud valitsuse liikmed, tahan teid tunnustada sisuka ja üksteisest lugupidava diskussiooni eest.